**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Prelazimo na 17. točku dnevnog reda jer za ove druge još odbori nisu obavili posao pa bi prosil odbore da to naprave do srijede. A to je - Konačni prijedlog Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, treće čitanje, P.Z. br. 672 Predlagatelje Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Ovaj ćemo zakon raspravljati sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na treće čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe i Odbor za razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Tatijana Vučetić, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, cijenjene zastupnice i zastupnici. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnog prostora omogućena je prodaja poslovnog prostora u vlasništvu RH mikro i malim subjektima malog gospodarstva pod uvjetima i u postupku propisanom uredbom Vlade RH. Istim zakonom raniji naziv Zakon o zakupu poslovnog prostora izmijenjen je u naziv Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora. Važeći Zakon o zakupu poslovnog prostora dosada je mijenjan 3 puta, a kako je prihvaćena inicijativa Hrvatske obrtničke komore i Grada Zagreba da se zakonom omogući prodaja poslovnog prostora i u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i jedinica područne, odnosno regionalne samouprave kao inicijativa za prodaju širem krugu subjekata zakupcima, odnosno korisnicima tih prostora, a ne samo kao dosada mikro i malim subjektima malog gospodarstva uz odgovarajuće uvjete i odgovarajući postupak kao i za poslovne prostore u vlasništvu RH to se ukazala i nužnost za promjenu navedenog zakona. Donošenjem novog Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora predviđeno je kao mjera 3. u sklopu programa mjera za pojednostavljenje poslovanja subjekata malog gospodarstva Prihvaćeno zaključkom Vlade Republike Hrvatske u lipnju 2010. godine, a sukladno planu gospodarskih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske. Ovim konačnim prijedlogom omogućuje se sadašnjim zakupcima, odnosno korisnicima poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, općina, gradova, županija i Grada Zagreba. Naravno onih koji uredno izvršavaju sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema jedinici lokalne i područne samouprave te uz dodatni uvjet petogodišnjeg korištenja tog prostora uz propisane iznimke kupnja tih prostora uz uvjete i u postupku propisanim ovim zakonom, odnosno uredbom Vlade Republike Hrvatske odnosno odlukama jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave. Republika Hrvatska odredila malo gospodarstvo u kojem je pretežito obrtništvo, kao dio temeljne podloge gospodarskog razvoja Republike Hrvatske. Kako su upravo obrtnici najčešće zakupoprimci poslovnog prostora, to će se kroz zakon, zakonsku mogućnost kupnje poslovnog prostora koji koriste poboljšati njihov položaj pružajući im na taj način sigurnost kroz obavljanje poslovanja u vlastitom prostoru. Time se definitivno doprinosi jačanju malog gospodarstva, odnosno poduzetništva. Evo nekoliko isto osvrta na rasprave i replike te poduzetničke ravnopravnosti traže da se poslovni prostor u vlasništvu RH, općina, gradova, županija i Grada Zagreba privatizira na odgovarajući način to je ovim zakonom omogućena prodaja širem krugu korisnika tih prostora, a ne kao dosada samo subjektima malog gospodarstva. Vezano uz prodaju poslovnog prostora u vlasništvu navedenih javno-pravnih tijela važno je naglasiti da se ovim zakonom, zakonskim prijedlogom, javno-pravnim tijelima daje samo mogućnost prodaje poslovnog prostora u njihovom vlasništvu i to na temelju javno objavljenih popisa poslovnih prostora koji su predmet prodaje. A nije propisana i obaveza prodaje poslovnih prostora. Hvala vam lijepa.

Znači amandman se prihvaća. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Ana Lovrin, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo državna tajnice. Klub HDZ-a podržat će Konačni prijedlog Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora. ova materija zakupa poslovnog prostora, ovdje govorimo o poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske i u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i jedinica regionalne samouprave, regulirana je posebnim zakonom od 1996. Godine. Zbog specifičnosti gospodarskih odnosa u tom dijelu bilo je potrebno donijeti takav zakon i regulirati tu materiju posebnim zakonom u odnosu na opće odredbe o zakupu i Zakona o obveznim odnosima, a kasnije kroz nekoliko izmjena,a izmjenom iz 2004. Materija uređenja ovoga Zakona proširena je na prodaju poslovnih prostora u vlasništvu samo Republike Hrvatske i to sadašnjim odnosno tadašnjim zakupcima, mikro ili malim poduzetnicima pod uvjetom i u postupku koje je uredbom propisala vlada Republike Hrvatske i ovo također kao leg specialis u odnosu na opće odredbe Zakona o vlasništvu. Vlada je donijela uredbu 2007. Godine ali tijekom toga vremena primjene ovog Zakona iz 2004. I uredbe postojala inicijativa i Hrvatska obrtnička komora se sustavno obraćala Vladi sa prijedlogom izmjene Zakona na način da se proširi mogućnost prodaje poslovnih prostora i u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i jedinica regionalne samouprave obzirom na strogu odredbu Zakona o vlasništvu koja propisuje da nekretnine u svom vlasništvu jedinice lokalne samouprave i regionalne mogu prodavati isključivo putem javnog natječaja osim ako je to zakonom drugačije određeno. Legislativa je u to vrijeme bila takva da su poslovne prostore u vlasništvu republike Hrvatske, mali poduzetnici tada mogli kupiti pod uvjetima koje je uredbom odredila Vlada, ali nisu mogli kupiti takve prostore ukoliko su oni bili u vlasništvu Grada Zagreba, nekog drugog grada, općine ili županije što je bio rjeđi slučaj. Stoga je Vlada predložila donošenje novog Zakona u kojem je također prihvatila isticane primjedbe tijekom primjene Zakona, a to je da je tim zakonom bilo omogućeno postojećim zakupnicima otkupljivati prostore po određenim uvjetima ali isključivo mikro subjektima malog gospodarstva čime je dovedena u pitanja poduzetnička ravnopravnost, odnosno dovodilo se u pitanje da su u tom slučaju ti mikro i mali poduzetnici malog gospodarstva u jednom određenoj boljoj početnoj poziciji na tržištu. Prihvaćajući dugogodišnje inicijative obrtničke komore ali i prigovore o nejednakosti početnih pozicija na tržištu, Vlada je odlučila predložiti ovaj novi Zakon sustavno, ja to pohvaljujem, da nije išao predlagatelj u izmjenu i dopunu obzirom da bi se radilo o 5. Izmjeni i dopunu, pohvaljujem što se išlo sa novim Prijedlogom zakona. Ovaj Zakon smo imali u dva čitanja, meni je drago da iz obrazloženja vidimo da su prihvaćeni gotovo svi ili svi amandmani koje smo isticali i pojedinačno i u Odbora, a ne u cilju ne u cilju izmjene merituma Zakona i smisla i cilja koji se zakonom želi postići nego isključivo u poboljšanju zakonskog teksta da bi se njime stvarno mogla ispuniti intencija na dakle na drugo čitanje osim svih prihvaćenih tekstualnih poboljšica možda je jedna bitna izmjena to da je zakonski tekst vraćena ponovno mogućnost obročne otplate sadašnjim korisnicima i i zakupnicima. Dakle, to je bilo u prvom prijedlogu zakona, na neke primjedbe je do drugo čitanja to iz zakona ta odredba ali ponovno na rasprave provedene u Hrvatskom saboru na plenarnoj sjednici ali i na primjedbe izrečene u Odborima ponovno je vraćena mogućnost obročne otplate kada kupuju poslovne prostore sadašnji zakupnici i korisnici. Gospođa državna tajnica je u ime predlagatelja vrlo iscrpno obrazložila na što se ovaj Zakon odnosi i ja bih rekla da detaljno regulira i prije svega definira pojam sadašnjeg zakupnika, a to je svaka osoba koja ima na dan stupanja na snagu ovog Zakona sklopljen ugovor o zakupu koja obavlja dopuštenu djelatnost u tom prostoru i ako taj prostor koristi najmanje pet godina, a proširena je ova mogućnost ili pravo zbog određenih specifičnih odnosa odnosno situacija kada netko stvarno koristi poslovni prostor ali zbog raznih objektivnih okolnosti nema zaključen ugovor ali ga koristi, ako obavlja dopuštenu djelatnost u tom prostoru ako u svemu podmiruje kroz cijeli period korištenja podmiruje sve obveze kao da je u zakupu i ako je u tom prostoru najmanje 5 godina, godina, onda stječe po ovom zakonu status zakupnika, odnosno korisnika koji onda ima pravo otkupiti taj prostor koji koristi. Dakle, moram reći da se poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinice lokalne i regionalne samouprave daje u zakup isključivo natječaja osim iznimaka u odnosu na sadašnje zakupce koji uredno izvršavaju sve svoje obveze iz ugovora o zakupu kojima se nudi novi ugovor na sljedećih 5 godina ukoliko uvjete za sklapanje novoga ugovora prihvate mogu ga nastaviti koristi. U slučaju natječaja zbog financijske discipline ne može se javiti, ne može pristupiti natječaju ona osoba koja ima duga prema prema proračunima bilo države bilo jedinici lokalne, odnosno regionalne samouprave i moram reći da na tom natječaju za zakup branitelji imaju pravo prvenstvenog sklapanja ugovora o zakupu ukoliko prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine koji je postignut na natječaju. Jedna novina koju ja vidim u odnosu na bivši zakon, a meni se čini dobra da se prepoznala, a možda ju mnogi neće niti primijetiti, a to je da za vrijeme trajanja popravka radi održavanja poslovnog prostora u stanju u kojem ga je zakupodavac dužan održavati koji padaju na teret zakupodavca kao i radova na javnim površinama, pročelju i krovištu zgrade zbog kojih zakupnik nije mogao koristiti poslovni prostor, zakupnik nije dužan plaćati zakupninu zato što u praksi je bilo niz slučajeva kada se radovi nisu izvodili na konkretnom poslovnom prostoru ali su se radovi izvodili na cesti, nije bilo pristupa poslovnom prostoru i tu je bilo uvijek sporova između zakupca i zakupodavca o tome da li ga treba osloboditi za to vrijeme zakupnine ili ne. Ovim zakonom se to jasno određuje da je oslobođen zakupnine ali nije, što su također često zakupci tražili, ali mu se ne daje pravo da za to vrijeme ima pravo na naknadu štete zbog izmakle dobiti. Mislim da je to dobro da se zakonom to definira da u praksi nema spornih slučajeve i često sudskih dugotrajnih postupaka oko toga. Dakle, evo ono što želim ponoviti što je bitno dakle da se omogućuje prodaja poslovnih prostora u vlasništvu države jedinica lokalne i regionalne samouprave dosadašnjim zakupnicima i korisnicima, ali samo onima koji uredno izvršavaju sve obveze iz ugovora odnosno uredno podmiruju sve troškove ukoliko su korisnici. I to je važno reći, prodavat će se oni poslovni prostori za koje to odluči RH prema popisu koji koji će sastaviti Agencija za upravljanje državnom imovinom odnosno oni poslovni prostori za koje to odluči jedinica lokalne i područne samouprave, a temeljem odluke svog predstavničkog tijela. Dakle, nije obveza prodaje, ovaj zakon ne stvara obvezu prodaje nego mogućnost prodaje onih prostora za koje tako grad, općina ili država odluči. Također su zakonom utvrđeni rokovi kada i u kojem vremenu se zainteresirana osoba može javiti za kupnju takvog poslovnog prostora. Utvrđeni su uvjeti plaćanja, utvrđeno je da sadašnji korisnik odnosno zakupnik ima pravo na naknadu za izvršena ulaganja koja je izvršio uz suglasnost zakupodavca ukoliko su ta ulaganja utjecala na povećanje tržišne cijene ali najviše do 30% iznosa. Naravno tu procjenu će obaviti ovlašteni sudski vještak kojeg će imenovati zakupodavac odnosno vlasnik u ovom slučaju vlasnik poslovnoga prostora. I kao što sam rekla u odnosu na drugo čitanje, ponovno je uvedena mogućnost obročnog plaćanja. Mi smo rekli da Hrvatska prepoznaje ulogu malog gospodarstva, prepoznaje ulogu i važnost obrtništva u RH. To koliko djelatnosti obrtništvo nosi, koliko ljudi se zapošljava u obrtništvu, prema tome u svakom slučaju i na ovaj način želi im omogućiti i olakšati poslovanje, omogućujući im da izaberu da li će kupiti poslovni prostor odjedanput u kojem slučaju će imati pravo na smanjenje tržišne cijene poslovnog prostora za ono što su uložili uz suglasnost zakupodavca, odnosno da li će poslovni prostor kupovati obročno u kojem slučaju neće imati pravo na povrat tih uloženih sredstava, ali će imati mogućnost otplate po povoljnim uvjetima na rok ne duži od 20 godina i uz kamatu od 4%. Evo kako je i ovaj zakon jedan od zakona čije je donošenje predviđeno u mjerama gospodarskog oporavka koje je donijela Vlada RH, kako mislimo da će se njima riješiti mnogi odnosi u malom gospodarstvu gdje će onda omogućiti obrtnicima, malim poduzetnicima da posluj u svom vlastitom prostoru, da imaju jednu određenu sigurnost budućnosti poslovanja

iz nekoliko razloga. Prvo, sama procedura donošenja ovog zakona jedna od rijetkih, a to je da o prijedlogu zakona raspravljamo u tri čitanja. Drugo, što je gotovo začuđujuće ali evidentno a to je da je predlagač i u drugom i u trećem čitanju prihvatio sve naše primjedbe koje smo imali, a mi u klubu HNS-HSU-a imali smo vrlo konkretne primjedbe i drago nam je da je predlagač uključio naše primjedbe i u drugom i u ovom trećem čitanju. Činjenica je da se nešto dogodilo u drugom čitanju vezano sa člankom 33. stav 1. i 2. gdje se govori o rokovima jednostavno nestalo, ali o ovome u trećem čitanju u trećem čitanju natrag je to vraćeno i to je dobro i sasvim sigurno korisno i zbog konzistentnosti i zbog same provedbe ovog prijedloga zakona. Drugo što je također vrlo važno direktna podrška malom gospodarstvu i obrtnicima prije svega. Sasvim sigurno ili gotovo sigurno svi zaposleni u malom gospodarstvu i posebno u obrtništvu bili bi izuzetno zadovoljni da su i ostali zakoni koji su kao proizašli iz mjera gospodarskog oporavka bili ovakvog tipa i ovakvog učinka. Međutim, imamo to što imamo i u ovom segmentu dobro je da je bar nešto korektno, kvalitetno i odlično odrađeno i dobro napravljeno i u svakom slučaju naše čestitke predlagaču i na komunikaciji i shvaćanju realnosti da se ovakav prijedlog zakona koji rješava vrlo bitna i važna pitanja i vrlo bitne i važne probleme s kojima se susreću

segmentima je to svjetlo još uvijek na početku tunela ili debelo u tunelu. Šteta što mi nemamo jedan konzistentan i cjelovit spisak svih tih prostora i koji su u vlasništvu Republike Hrvatske, koji su u vlasništvu Grada Zagreba, koji su u vlasništvu općine i gradova, međutim vjerujem da ćemo jednog dana i dočekati to da imamo jednu cjelovitu evidenciju. Budući da još uvijek nemamo čak ni cjelovitu evidenciju svih zaposlenih u državnim službama teško je onda očekivati da ćemo i u tom segmentu imati. A istovremeno država svakom isplaćuje plaću pa je jednostavno neshvatljivo da mi do te evidencije ne možemo doći, a imamo i posebno formirano ministarstvo i dogovor da će se to odraditi, međutim jednostavno iz raznoraznog to nemamo. Bilo bi dobro da imamo evidenciju ovih poslovnih prostora, a vjerujem da ćemo, ne vjerujem nego siguran sam da ćemo hrvatskoj javnosti uskoro i taj podatak predočiti. klub Hrvatske narodne stranke podržat će ovaj prijedlog zakona, uz čestitke predlagaču i spremnosti da se u Hrvatskom saboru što je rijetkost, naglašavam što je rijetkost, da se u Hrvatskom saboru o prijedlogu zakona raspravlja u prvom, drugom i trećem čitanju, a gotovo za nevjerovati je da i svi prijedlozi, primjedbe oporbe su prihvaćeni i ugrađeni u konačni tekst zakona pa u ime kluba HNS-HSU-a želim se i tu zahvaliti predlagaču. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Predizborno vrijeme je pa kaj je. A na redu je uvaženi zastupnik Boro Grubišić, izvolite, u ime kluba HDSSB-a.

Ovdje sam naglasio treće čitanje zbog toga što su bila prva dva, proteklo je i dosta vremena, dosta vode je proteklo Savom i Dunavom, ali evo bar mi je drago da su one primjedbe, prijedlozi, dobronamjerne sugestije i sve ono što je bilo u raspravama u prva dva čitanja prilično ozbiljno proučeno od strane ministarstva i prihvaćeno i uključeno u ovaj zakonski prijedlog pa smo zbog toga također zadovoljni i prihvatit ćemo, glasat ćemo za ovaj zakonski prijedlog. No točno je i to da kako država, kako Vlada ili kako Agencija za upravljanje državnom imovinom, popularno nazvana AUDI, u u komunikaciji kako bi skratili taj dugački naziv Agencija za upravljanje državnom imovinom nema popis ili katalog poslovnih prostora koji bi bili onda jasno dostupni onima koji žele kupiti ili oni koji žele zakupiti takav poslovni prostor. Ako Vlada, odnosno Agencija za upravljanje državnom imovinom nije učinila takav korak da ima popis ili katalog, kako god hoćete, onim čime upravlja, što tek očekivati od jedinica lokalne i područne odnosno regionalne ili županijske samouprave. Pouzdano znam da velika većina njih nema takvog popisa. Jasno, u samim općim odredbama ovoga zakona, da krenemo u raspravu o samim zakonskim odredbama, dobro je što i dalje postoji odredba o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, dakle u slučaju preinaka itd. da se upravo ovaj segment mora poštovati, pogotovo u onim da kažem sredinama koje imaju koje imaju povijesne jezgre, povijesno-kulturnu vrijednost. Nadalje, nadam se da se neće događati, dakle donošenjem ovoga zakona neće se događati stvari koje su se događale sada jer su sada zaista odredbe jasne i glasne i ne bi trebalo biti, iako uvijek ima onih koji će naći kako kažu rupu u zakonu, da se izdaje prostor na 99 godina u zakup, iako iako je za pretpostaviti da osoba koja je izvršila zakup poslovnog prostora na 99 godina neće poživjeti, kao poput Hong Konga koji je uručen Englezima na 99 godina nakon rata između Kine Kine i Ujedinjenog Kraljevstva. Pa evo i kod nas se događaju stvari, mogu reći u 5. izbornoj jedinici da neki ljudi dobiju zakup, a jasno politički podobni na poslovni prostor u trajanju od 99 godina čime je zapravo osigurao valjda i unuke i praunuke jer nije za očekivati da osoba koja sklapa ugovor može poživjeti, kamo sreće, ali da će poživjeti 99 godina teško je za očekivati. U ostalim člancima ovoga zakona, dakle s obzirom da su uvrštene dakle sve ono što je izrečeno u dobroj vjeri i namjeri kako bi se napokon kako bi se napokon i to naše malo pa i srednje obrtništvo i gospodarstvo pokrenulo, dakle nadajmo se da će ovaj zakon tome pripomoći kao jedna od mjera gospodarskog oporavka. I mislim da je dobro što ste odredili i što postoji u ovom Zakonu da u jedinicama lokalne samouprave i regionalne samouprave o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora odlučuje predstavničko tijelo. Dakle, predstavničko tijelo, općinska vijeća, gradsko vijeće i županijska skupština što je opet ja bih rekao daleko bolje i puno je manje vjerojatnosti da bi moglo doći do zlouporaba u smislu da ste takvu odluku, da se takva odluka donosi na razini ili na nivou izvršne vlasti. Dakle, načelnika, gradonačelnika ili župana i njegovih pomoćnika. Evo u svakom slučaju iz ovih razloga evo klub HDSSB-a će podržati ovaj zakonski prijedlog. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je na redu uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. **Grbić, Ivo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Danas raspravljamo o Konačnom prijedlogu zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u trećem čitanju sukladno zaključku Hrvatskog sabora od 15. srpnja 2011. godine jer je predlagatelj ocijenio da su amandmani takve naravi da bitno mijenjaju sadržaj predmetnog zakona. Zakon o zakupu i prodaji poslovnih prostora uređuje važno područje pravnog statusa i raspolaganja poslovnim prostorom. Prijedlogom se uređuje zasnivanje zakupa, prava i obveze ugovornih stranaka, prestanak zakupa, kupoprodaja poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, županija, Grada Zagreba, gradova, općina. Omogućuje se sadašnjim zakupnicima odnosno korisnicima poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, županija, Grada Zagreba, gradova i općina koji uredno izvršavaju obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema jedinicama lokalne i područne samouprave uz uvjet petogodišnjeg korištenja kupnja tih prostora. Uvjeti za kupnju tih prostora predmet su ovog Zakona, a uređuju se i uredbom Vlade Republike Hrvatske i odredbama lokalne zajednice. U odnosu na tekst prijedloga zakona iz drugog čitanja, tekst Konačnog prijedloga zakona u trećem čitanju sadrži razlike koje su nastale radi prihvaćanja amandmana u drugom čitanju ali i dodatnih prijedloga samoga predlagatelja. Razlike se sastoje u sljedećem. Zakupnik koji izvršava radove bez prethodne obavijesti zakupodavca nema pravo na naknadu za izvršene radove osim u slučaju hitnih popravaka. Uređuje se hitnost sudskih postupaka kojima se rješavaju sporovi između zakupodavca i zakupnika. Člankom 36. detaljno se uređuje plaćanje cijene poslovnog prostora odjednom ili obročnom otplatom. Uređuje se da prihod od upravljanja poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske prihod državnog proračuna. Propisuje se pravo agencije za upravljanje državnom imovinom na naknadu za upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske. S obzirom na iznijeto, a imajući u vidu činjenicu da je Republika Hrvatska malo gospodarstvo i obrtništvo uredila kao podlogu svoga gospodarskog razvoja ovim Zakonom obrtnici kao najčešći zakupnici poslovnog prostora imaju mogućnost kupnje poslovnog prostora koji koriste čime se pridonosi sigurnosti i jačanju malog gospodarstva i poduzetništva. Osobno ću zato podržati donošenje Konačnog prijedloga zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora kao i amandman Odbora za pravosuđe. Hvala. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. Pa evo ja ću uvodno kazati da ovaj zakon apsolutno treba poduprijeti i po mom mišljenju on kriva krivi, odnosno četiri osnovne karakteristike koje u svakom slučaju i ovom prilikom treba naglasiti. Dakle, prva karakteristika je da se zakon nalazi u trećem čitanju što je dobro u smislu provedene procedure i prihvaćanja svih onih dobrih zakonskih rješenja koja su bila i u prvom i u drugom čitanju i sada su ugrađena u ovaj prijedlog zakona. S druge strane ili druga karakteristika ovo je uistinu poseban zakon ili lex speciallis. On rješava ili regulira određene vlasničko-pravne odnose koje možemo dakle locirati između Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima s jedne strane i Zakona o obveznim odnosima s druge strane. Dakle, zakona, usudio bih se reći općih zakona koji su regulirali ovu materiju ali ne precizno i ne kvalitetno kao što to čini ovaj Zakon. Treća stvar je uistinu reguliranje vlasničkih odnosa u jednom jako osjetljivom području. Dakle, području zapravo poticanja gospodarske aktivnosti malih gospodarstvenika i ovaj upravo Zakon po mom mišljenju trebamo sagledavati u tom svjetlu. Nema gospodarske aktivnosti u ovom sektoru ako nema riješenih vlasničkih odnosa. Teško je očekivati da će netko, dakle razvijati svoju gospodarsku djelatnost ili djelatnost kojom se on bavi a da prethodno nije riješio i to jasno, precizno i sigurno vlasničke odnose bez obzira radilo se o stjecanju prava vlasništva ili se radilo o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora. I tu vidim osnovnu kvalitetu ovoga zakona. Dakle, da će se definirati vlasnički odnosi s jedne strane između osoba, pravnih osoba javnog prava. Dakle, poglavito jedinica lokalne samouprave. Govorili o županijama, općinama i gradovima dakle s jedne strane. I s druge strane korisnicima ili zakupoprimateljima, zakupoprimcima onih poslovnih prostora u kojem u najvećem dijelu obrtnici, dakle mali obrtnici obavljaju svoju gospodarsku djelatnost. Dakle, kada ovaj Zakon stupi na snagu ispunit će se sve one, zakonski preduvjeti da jedinice lokalne samouprave po za to precizno određenim zakonskim preduvjetima su u mogućnosti zaključiti ili ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora ili ugovor o zakupu poslovnog prostora. A oni koji se bave gospodarskom aktivnošću, gospodarskom djelatnošću će biti u poziciji da definitivno riješe vlasničke odnose bilo po principu kupoprodaje bilo zaključivanjem dugogodišnjeg ugovora o zakupu poslovnog prostora i na taj način biti u poziciji da nastave sa obavljanjem svoje gospodarske djelatnosti. I mislim da upravo poticaj, taj poticaj za nastavak gospodarske aktivnosti trebamo svi poduprijeti i da se ne ponavljam ovaj zakon sasvim sigurno sagledati u tom svjetlu. Naravno, kada se raspravlja ili govori o ovom vrijednom zakonskom prijedlogu koji ima čitav niz instituta koji su s te vlasničkopravne strane vrlo osjetljivi, ima možda još nekih usudio bih se reći detalja ili stvari o kojima se može ili treba i raspraviti i do kraja ih definirati. Jedna od tih stvari je i mogućnost obročne otplate kupoprodajne cijene kada se stvar ili predmet konkretni rješava na način da se ide u kupoprodaju ili otkup poslovnog prostora. Imamo dva razmišljanja u tom pravcu, jedan da se ne dozvoli obročna otplata, i drugi da se dozvoli obročna otplata. U ovom trećem čitanju iznjedreno je rješenje da se ta mogućnost ipak dopusti, dakle da postoji mogućnost da korisnici poslovnog prostora pri sklapanju ugovora o kupoprodaji, ugovora o kupoprodaji, da se ide u smislu razrade instituta obročne otplate po procijenjenoj vrijednosti. Da li svi, da li u svim situacijama, da li dakle omogućiti baš svim gospodarskim subjektima da imaju tu mogućnost obročne otplate ili ne, možda treba ostaviti zakonom prostor da se od konkretne situacije do konkretne situacije dakle procijeni da li se treba ići u otkup odmah, uplati ukupne kupoprodajne cijene, ili da se vezano i za gospodarske aktivnosti i za gospodarski status određenog zakupca ili korisnika poslovnog prostora ipak omogući obročna otplata. Zbog čega je to i u vlasničkom smislu bitno? To je bitno jer sklapanjem ugovora o kupnji poslovnog prostora naravno da se temeljem tabularne isprave i samim ugovorom mora precizno definirati momenat stjecanja prava vlasništva s jedne strane, a s druge strane onaj koji prodaje pod određenim uvjetima zasigurno će biti zainteresiran stavljanjem tereta u teretni list ako kupoprodajna cijena nije isplaćena odmah prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora, prilikom njegove ovjere i u smislu realizacije tabularne isprave, dakle uknjižba prava vlasništva momentom zaključivanja ugovora, odnosno potpisivanja ugovorom preuzetih obveza. I zaključno dakle ja apsolutno podupirem ovaj prijedlog zakona, on je dobar zakon, on je leg specialis, uistinu pokriva jedan nepokriveni prostor između Zakona o vlasništvu i u drugim stvarnim pravima s jedne strane Zakona o obveznim odnosima s druge strane, on će omogućiti definiranje vlasničkih odnosa u jednoj jako osjetljivoj i u ovim vremenima uistinu opterećenoj grani gospodarstva, mislim da smo malim poduzetnicima uistinu dužni pomoći, rasteretiti ovih briga oko buduće gospodarske aktivnosti, i zasigurno je ovaj zakon u tom smislu jedan daljnji poticaj za rast i razvoj malog i srednjeg gospodarstva i poticaja, i u tom smislu dakle ja apsolutno ovaj prijedlog zakona podupirem. Hvala. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Tomljenović govorili ste u svojoj raspravi kako će ovo potaknuti gospodarsku aktivnost i pomoći ćemo malim obrtnicima u njihovoj obavljanju djelatnosti. Mislim da ćemo im više pomoći u sigurnosnom dijelu nego u samoj gospodarskoj aktivnosti. Ovim izmjenama zakona, odnosno ovim zakonom se kroz treće čitanje omogućuje potpuna sigurnost dugoročne djelatnosti, što do sada nije bilo. I to je jedan veliki pomak. Ali onaj drugi dio što ste govorili o pristupima različitog prilikom kupoprodaje, naravno da može biti kupoprodaja uvijek sa rokom plaćanja odmah, ili sa obročnom otplatom, i tu je jedna zakonska mogućnost, a drugo je ekonomska isplativost. Ako se prodaje obročno onda kupac je vlasnik odmah nakon isplate u cijelosti, ako je utvrđena tržišna cijena, ja sam čak za to da ako netko plaća odmah da ima i skonto za plaćanje odmah, ako obročno plaća da nema skonto, ali da se tada zaštitimo kamatnom stopom, mislim da je moglo se malo opreznije pristupiti kad se zaštićivalo sa 4 postotnom kamatnom stopom fiksno, jer 20 godina je predugačak rok da bi netko mogao predvidjeti da će nakon 18 ili 19 godina 4 postotna kamatna stopa biti općeprihvatljiva stopa. Mislim da se moglo tu još pronaći rješenja za zaštitu a što se tiče vlasništva mislim da bi bilo bolje rješenje da nitko nije vlasnik dok nije isplatio u cijelosti cijenu, jer imamo vrlo negativna iskustva sa prodajom dionica 90-ih godina (HDZ)** Privedite kraju. **Marić, Goran (HDZ)** Tako da, ta negativna iskustva smo mogli možda malo korisnije iskoristiti u ovom dijelu zakona, ali zakon je zapravo veliki iskorak naprijed. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala na replici uvaženi kolega, ali niste me razuvjerili u mojoj tezi da poticaj gospodarskih aktivnosti u prvom redu znači definiranje vlasničkih odnosa, pogotovo kada govorimo o malom i srednjem poduzetništvu. Mogu tu navesti tisuću i jedan primjer kada zakupoprimatelj ili onaj koji zaključuje ugovor o zakupu poslovnog prostora bez obzira o kojoj djelatnosti govorimo, ako je on nesiguran u smislu koliko će mu trajati ugovor o zakupu poslovnog prostora, ako on mora investirati, a svjestan je činjenice da nikada ili ne može doći do vlasništva tog poslovnog prostora, ako mu onemogućite da kupi taj poslovni prostor tu vam gospodarske aktivnosti nema. I uvažavajući vaše ekonomsko znanje, nema gospodarske prave aktivnosti ni u drugim segmentima gospodarstva gdje nije riješen, gdje nisu Tamo gdje su vlasnički odnosi nekakvog sumnjivog smisla, sumnjivo razriješeni, gdje nema sigurnost, nema prave gospodarske aktivnosti, tu se upravo područje nekakvih špekulacija, sumnjivog investiranja ili ne znam čega. Što se tiče ovog drugog dijela vaše replike koji se odnosio kako sklopiti konkretan ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora, rješenja Zakona o obveznim odnosima, vi ih isto tako jako dobro znate kao ja, omogućavaju da se kupoprodajna cijena u pojedinim situacijama ne mora platiti odjednom, ona se može platiti i u obročnim otplatama. Tu je bitnija stvar momenat stjecanja prava vlasništva i mogućnost upisa u zemljišne knjige. Slažem se s vama da ti rokovi ne trebaju biti 20, 30, 50 godina jer je teško onda u ekonomskom smislu izračunavati pravu vrijednost dakle cijene u odnosu na metar kvadratni poslovnog prostora, ali se to može riješiti konkretnim ugovorom o zakupu poslovnog prostora, ja sam predložio u svojoj raspravi ako nema izričitog ili striktnog zakonskog rješenja da se jedinice lokalne samouprave koje gospodare s tim prostorom mogu dakle prilagoditi od situacije do situacije i sklopit kupoprodajni ugovor, ali uvijek u smislu poticanja gospodarske aktivnosti. Dakle, da se ta djelatnost nastavi, da ti ljudi rade svoj posao od kojeg mogu i raditi i živjeti i oni i njihove obitelji i plaćati poreze i doprinose svima kojima to trebaju. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Željko Turk, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Pa evo iz dosadašnjeg tijeka rasprave, a vezano uz ovu problematiku, dakle jasno je vidljivo da postoji usuđujem se reći skoro pa konsenzus kada govori o potrebi donošenja ovoga zakona i o njegovoj dobroj naravi. Jasno je da postoje određena razmimoilaženja, ali u svakom slučaju mislim da smo tu zaista na dobrom tragu. Možda bih se odmah nadovezao prije nego što generalno kažem nešto više o zakonu, a podržat ću ga, a to je upravo dakle pitanje na kojem je i bila tema kako rasprave pa onda i replike a vezano je na kupoprodajnu cijenu, odnosno na momenat sklapanja ugovora, određene obročne otplate te dakle financijskih uvjeta koji su ili manje ili više povoljni, što oni znače. Osobno, kada govorimo o toj temi, dakle zalažem se za mogućnost obročne otplate. Ono omogućuje zaista na duži rok ne opterećivanje sa direktnim likvidnim obrtnim sredstvima zakupoprimca, odnosno kupca poslovnoga prostora za čitavu cijenu, ali se zaista postavlja pitanje kada govorimo o čvrstoći ugovora i kada govorimo o tome kako i na koji način se tim prostorom može raspolagati. Kao … /Govornik se ne razumije./… ja bih rekao da je na onome tko prodaje taj prostor da ocijeni i procijeni koje vrste garancije i uvjeta on stavlja u elemente ugovora kako bi zaštitio sebe posebice imajući razmišljanja određena negativna da dakle budući vlasnik tog prostora ako na neki drugi način nije hipotekarno ili drugačije osiguran prostor može taj prostor ili prodati prije nego što ga je otplatio ili ga dati kao zalog kod nekih drugih poslovnih aktivnosti. Dakle, konkretno kad je u mom gradu riječ onda ćemo mi ako je riječ o obročnoj otplati, dakle staviti svakako klauzulu koja će reći da ćemo se hipotekarno tako dugo na taj prostor knjižiti dok neće biti isplaćena i zadnja rata te na taj način neće biti moguće špekulacije vezano sa kako kako ili korištenjem prostora ili njegovim otuđenjem ili drugim pravnim radnjama koje nisu u skladu sa zakonom. Kada je riječ o kamatnoj stopi kao takvoj koja je fiksno određena ja bih nju ovog momenta smatrao u hrvatskim uvjetima kao kamata koja je primjerena kao poticajna pa ju kao takvu i podržavam, dakle neovisno o tome što zaista taj rok kao takav može biti i duži, ali je to ukupno poticanje u tom smislu da zaista omogućimo da kupci prostora budu potaknuti na aktivnosti. Svjedoci smo u velikom dijelu naših gradova, općina da je gotovo pa svaki dan poslovni prostora sve više koji nisu u pravoj funkciji, koji nisu vlasnički riješeni, ali i nisu u funkciji zbog toga što je poduzetnička aktivnost nije u svakom slučaju u afirmativnom smislu, dakle probleme i kriza. I zato i jesam za to da potaknemo u svakom momentu što je moguće veću aktivnost pa onda i kroz tu kamatnu stopu kao takvu. Isto tako podržavam jednu konstataciju, odnosno mislim da je članak 4. u zakonu koji kaže da bi se ušlo ili u zakup ili u kupoprodaju što je manje bitno ako je plaćanje kešom i gotovinom da zakupoprimac ne može biti pravna fizička osoba koja je na bilo koji način dužna lokalnoj samoupravi ili je državu po pitanju bilo kojih drugih davanja jer na taj način zapravo govorimo o nepoštenom odnosu. To je tema o kojoj inače možemo i malo šire razgovarati kada je riječ posebno o gradovima i općinama koje daju različite vrste poticaja, subvencija, od učeničkih karata pa nadalje, pa onda s druge strane traže da prema njima budu te fizičke pravne osobe istovremeno i ne dužne po raznim osnovama, od komunalne naknade, doprinosa i dalje. Što na neki način se zna često shvatiti i kao ucjena nas gradova i općina,ali smatramo kao neophodnost da bi zapravo sustav mogao funkcionirati i kako bismo stavili na isti način i prava i obaveze. Isto tako smatram da članak 6. koji govori da grad, država, odnosno jedinica lokalne samouprave u uzajamnim odnosima mogu rješavati odnose bez javnog natječaja jer u pravilu ostaje i dalje javni interes kao takav u takvim situacijama da na neki način ubrzamo takve vrste i ugovora kojim se ide u zakup ili u prodaju, ali prije svega u zakup, kao nešto što smatram da je kvalitetno i dobro. Jasno je da je dobra odluka kojom dakle sadašnji zakupoprimac nakon 5 godina što tko od zastupnica ili zastupnika mogućnost za otkup, da na neki način ima jednu i stabilnost kada govorimo o dugoročnim mogućnostima razvoja posla na tom prostoru, ali jasno je da sama cijena kao takva mora biti tržišna, a zakonom je i propisano kako se i ona kao takva određuje. i članak zakona koji govori o hrvatskim braniteljima koji dakle imaju prednost da po onoj cijeni koja je najviša u ugovoru o zakupu ima mogućnost da bude on taj koji uđe u zakup, ali mora onda prihvatiti tu cijenu cijenu kao takvu. Jasno je dobra je stvar da se ovim zakonom kaže da u pravilu osim ako ugovorom nije drugačije unaprijed određeno nema podzakupa kako bi se spriječile različite vrste mogućih špekulacija, a vezanih za korištenje samoga prostora. Svakako da sve ovo što je ovdje rečeno da ide u prilog donošenju ovoga zakona, a veseli me da na neki način su zaštićena i prava zakupoprimca kada je riječ o događajima i situacijama popravaka i uređenja, da li samo nužnosti prostora ili i javnih površina koji tim svojim aktivnostima onemogućuju sklapanje, odnosno obavljanje normalne aktivnosti u tim poslovnim prostorima pa je to jasno definirano. Ali isto tako da se iz toga ne bi špekulativno izvuklo određena vrijedna dobit, dakle s jednim člankom je rečeno da zapravo nekakva prava na posebne naknade štete, izgubljene dobiti i slično se ne može ostvariti što zapravo i govori da se u konačnici i dosta koncizno išlo upravo u pripremanje ovog zakona. A i sva naša dosadašnja rasprava u Saboru u svim ovim čitanjima je pokazala da svi zajedno želimo s jedne strane potaknuti daljnji gospodarski oporavak jer je to jedna od mjera gospodarskog oporavka, ali istovremeno štitimo interese prostora kojima je vlasnik prije svega ili država Hrvatska ili županija, grad ili općina. Sukladno tome i svemu ovome rečeno mislim da je Prijedlog zakona dobar, a često kao gradonačelnik imam priliku imati takva pitanja na dnevnom redu kada zakupoprimci imaju određena ulaganja i tada je uvijek hoćemo reći narodskim jezikom natezanje koliko su ta vrijednosti i ulaganja, da li sudski vještaci procjene su kvalitetne ili nekvalitetne veseli me da je ovdje određeno da mogu ti popravci, dakle dodatne radnje biti predmet smanjenja zakupa ali ne više od 30%. Svemu tome govori u prilog da ću prijedlog ovog Zakona podržati. Hvala. Emil (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče. Replicirao bih uvaženog kolegu samo u onom dijelu kada je spominjao i dakako slažem se sa njegovom raspravom, kada je spominjao što sve treba precizno sadržavati ugovor o kupoprodaji ajmo reći „bojazni“ da se ne bi došlo do zlouporabe prava koja su se stekla u smislu uključivanja kupoprodajnog ugovora ja bih samo citirao odredbu članka 36. Koji dakle definira točno što takav primjer ugovora ili takav ugovor mora sadržavati da bi bio valjan. Pa kaže, odredba Zakona izričito zabilježbu zabrane otuđenja poslovnog prostora i to na vrijeme od 10 godina od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji prostora te zabilježba prava nazad kupnje u prodavatelja. Dakle, tu imamo i zakonsku zaštitu dakle institut je tu koji u svakom slučaju štiti štiti da se realizacija samog ugovora upravo odvija sa svrhom zaključivanja ugovora o zakupu poslovnog prostora a ne iz nekih drugih špekulativnih razloga. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Željko Turk. Izvolite. **Turk, Željko (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući, jasno je da ovo što je kolega rekao vezano upravo uz to da se država, grad ili općina zaštiti od mogućeg ponašanja koje … u skladu sa zakonom i da je zapravo on kao pravnik to i taksativno odredio ali ja bih rekao ovdje da ne pošaljemo krivu poruku, poruku, najveći broj i zakupoprimaca a i potencijalnog kupaca poslovnih prostora su vrijedni, pošteni ljudi ili fizičke ili pravne osobe koje imaju cilj upravo kako potaknuti gospodarsku aktivnost, boljitak za poduzeće, njihove obitelji tako i za opći … države, ali ovaj dio naše rasprave bio samo u tome da u kontekstu zakona samo uokvirimo i kažemo da su te zaštitne mjere kvalitetne i primjerene po ovom Zakonu i njegovim člancima i određene. Hvala. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. mnoštvo opaski na Prijedlog ovog zakona i čini mi se da su skoro sve prihvaćene tako da doista sam zadovoljan kako je ovaj Zakon poprimio visoku razinu kvalitete a mislim da sam malo pridonio sa svojim sugestijama koje su prihvaćene. Znam da se neće složiti sa mnom neki čelnici lokalnih jedinica ali to je i logično. Ali iz nalaza državne revizije je najčešće vidljivo koliko je do sada bilo problema u zakupu poslovnih prostora gdje su bile lokalne jedinice zakupodavatelji. Nalazi državne revizije su upozoravali da je toliko bilo neusklađenosti po pitanju rokova, po pitanju načina plaćanja, po pitanju osiguranja naplate, po pitanju pokušaja naplate kada je netko u dugo nije bio platio svoje obveze, pa u nalazima državne revizije kada se u većini slučajeva nije pokušavalo naplatiti, čast iznimci gdje je to uredno bilo, ima sredina gdje je to bilo, ali to je od Grada Zagreba nadalje, bio veliki problem u Republici Hrvatskoj. Čovjeka može biti sramota čitati nalaze državne revizije kada vidi kako neki gradovi i općine, a najviše grad Zagreb tako se nemarno odnosi prema državnoj imovini. I ovaj Prijedlog zakona će ispraviti korigirati te dosadašnje propise ali ne mogu se složiti sa nekima, kolega Tomljanović kaže zakup da je sumnjiv odnos, nije sumnjiv odnos kolega Tomljanoviću, čini vam se da ste tako kazali, jer zakup je normalan odnos i u zapadu najčešći odnos. Ako odete u gradove zapadne Europe, nitko nije vlasnik onog prostora u centru grada, svi su u dugogodišnjem zakupu, ali tamo ne znaju što znači ne platiti, ne znaju što znači rođak ili bratić, ne znaju što znači ne uzeti jamstvo, ne znaju što ne znači ovrhu poduzeti kada netko ne poštiva obveze, kod nas je to bilo tradicija, način poslovanja. Tamo ne pozna da netko recimo u Ilici, kao što kod nas u Ilici ima frizerski salon netko 50 godina, po cijeni od 50 eura, za cijeli prostor, a onaj tko mora iznajmiti od privatnika plaća 1000 eura za isti takav prostor, to je nedopustivo bilo, sada će se ovim Prijedlogom zakona to korigirati, popraviti i zato je to dobro. Zato zahvaljujem Ministarstvu koje je prihvatilo da kada se radi o zakupu u vlasništvu državne imovine i lokalne jedinice, da ne smije se zakup davati ako nije ugovor ovjeren kod javnog bilježnika i da se mora plaćati na svim razinama, u cijeloj Hrvatskoj u isto vrijeme. Do sada je mogao u Zagrebu reći da je 6 mjeseci plaćanje ili nikako, u Senju da mora unaprijed, kako kome, sada je određeno da svi moraju unaprijed platiti i svi moraju postupati po zakonu da moraju naplaćivati i neće dolaziti do situacije da netko nije mogao naplatiti ono što je trebao uplatiti. Dakle, to je jedan veliki iskorak u tom dijelu s tim da posebice isto tako zahvaljujem što je prihvaćeno a to ste vi kolega Turk naznačili, to je bio moj amandman, da ne može nitko biti u zakupu a niti kupiti poslovni prostor tko je dužan državi ili radnicima za doprinose. To je sada učinjeno, to će najveći iskorak biti u ovom dijelu, to je izvrsno rješenje. Malo ću samo naglasiti da je bilo područja gdje se moglo još malo popraviti, ali ima uvijek vremena. Recimo kada se govori da se na 20 godina može obročno otplaćivati a da se može oduzeti nekomu ako ne vrši djelatnost onu koja je poželjna za lokalnu samoupravu. Postavljam pitanje što ako netko 19 godina vrši djelatno tu koja se traži, onda u 19. Godini ne vrši tu djelatnost zar ćemo mu raskinuti ugovor i vratiti prostor to definira onaj nazadkupnju pojam nazadkupnje. Isto tako valjalo je malo pažljivije postupiti kada se radi o razlikama između obročne otplate i plaćanja odmah. Malo prije sam kazao kada je plaćanje odmah čak bi dao i određeni popust, a kada je plaćanje na 20 godina kao što je ovdje zakonom predviđeno, u ovom trenutku kamata od 4% je stimulativna i pridonijet će gospodarskom i rastu i pridonijet će gospodarskoj aktivnosti i lokalnim jedinicama će najviše pridonijeti. To je dobro. Ali izaći ćemo mi iz krize i to ne izvana, iznutra, našim snagama, našim i ljudskim snagama. I mi ćemo izaći iz krize. A onda možda za 10, za 2 ili za 15 godina ta kamatna stopa neće možda biti odgovarajuća. Bilo je možda racionalnije rješenje da se ali u trenutku kada se o ovome razgovaralo ja sam bio na operacijskom stolu pa nisam mogao intervenirati, ali da je recimo Euribor-a plus 3% na Euribor-a onda smo zaštićeni svih 20 godina. Ali mislim da nije to toliki problem, ali imamo vremena to uvijek popraviti. I još jedan dio gdje se moglo čini mi se da svi s puta razgovaraju puta obrtnika i malih djelatnosti onih tradicionalnih koji su bitni za lokalnu samoupravu. Pa takve doista treba zaštititi, ali ovdje nisu samo oni, ovdje su i veliki, ovdje su oni koji imaju samoposluge, može imati supermarket. Mislim da se moglo razmisliti, a to još nije kasno, da se zaštite ovi mali obrtnici od onih velikih. Njima treba pomoći. Velikima ne treba pomoć. Ako netko po samoposluzi zarađuje i ostvaruje ekstra profite na hrani najskupljoj u svijetu, onda mu država ne treba još sa ispodprosječnom kamatnom stopom izlaziti u susret. Ali time bi bili oštećeni ovi kojima treba pomoć, pa onda je i to na neki način prihvatljivo. Sve u svemu velika pozitivna razlika u odnosu na postojeće stanje i nadam se da će lokalne jedinice pristupati realizaciji ovoga zakona na vrlo ozbiljan i profesionalan način jer od njih ovisi koliko će pozitivno rezultirati i primjena ovoga zakona. Istina da zakon dosta osigurava i jamči jednu kvalitetnu provedbu, ali je ostavljeno prostora i lokalnim jedinicama, da i oni pokažu razinu svoje profesionalnosti. Ovo je jedan od rijetko izvanrednih zakonskih rješenja koji je prepoznao probleme trenutne i reagirao na te probleme, zato ću ga i podržati. Hvala lijepa.

uvaženom kolegi, mada je ovo više na tragu ispravka netočnog navoda u onom smislu kada je on kazao da sam ja u svojoj raspravi rekao da je zakup sumnjiv poslovni odnos. Pa ni na kraj pameti mi nije bilo kolega da ja to izustim, a kamoli da kažem to u raspravi da je zakup sumnjiv poslovni odnos. Naprotiv. U svojoj raspravi sam apostrofirao one dijelove ovoga zakona koji mogućnost sklapanja ugovora o zakupu i kupoprodajnog ugovora u smislu primjene ovoga zakona pojašnjavaju, preciziraju i zapravo izbijaju sve one sumnje koje se mogu pojaviti ili sada imamo u praksi nekakvih odnosa da nemamo bilo valjani ugovor o zakupu poslovnog prostora, bilo da u smislu poslovnog prostora korištenja nije definira niti djelatnost, niti rokovi, niti zakupnina, niti sve ostalo što treba stajati u ugovoru o zakupu poslovnog prostora, s jedne strane. I s druge strane uvaženi kolega, nećete me razuvjeriti u smislu mog mišljenja kada kažem da je osnovno, osnovno za poticanje gospodarske aktivnosti kada govorimo o malom i srednjem poduzetništvu rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Nema ulaganja, nema razvoja djelatnosti u smislu poslovnog prostora ili ulaganja u poslovni prostor ako vi nemate zaključen valjani bilo o zakupu poslovnog prostora i to na jedan duži vremenski period ili ako niste u mogućnosti otkupiti taj poslovni prostor, dakle, prenijeti ga u svoje vlasništvo i na taj način sebi i svojoj obitelji u smislu razvoja gospodarske djelatnosti koja se odvija u tom poslovnom prostoru omogućiti normalnu egzistenciju. Pa upravo zbog toga donosimo ovaj zakon kao lex specialis kao poseban zakon koji će biti zakonodavni temelj jedinicama lokalne samouprave koje imaju u vlasništvu poslovni prostor da na pravi način definiraju i razriješe imovinsko-pravne odnose sa korisnicima poslovnog prostora koji je u njihovom vlasništvu.

Slažem se s vama da je za normalno poslovanje i bilo kakvu aktivnost gospodarsku potreban riješen imovinsko-pravni odnos, ali je i zakup isto tako riješen imovinsko-pravni odnos. I dosta toga počiva na zakupu, više nego na vlasništvu kada je riječ o malom obrtništvu. Ja govorim o zapadnom svijetu, ali je do sada i vjerojatno ste vi tako u svojoj raspravi i kazali, dosadašnji ugovori o zakupu su upravo dogodili do sumnjivih situacija. I zato se pokazalo da je zakup u Hrvatskoj sumnjivog karaktera. Pa kako da nije, kada ima netko tko nije 20 godina platio zakup nikako. To su nalazi Državne revizije. Kako nije onda sumnjiv? Ali sada ovim zakonom neće se moći do toga dolaziti jer neće moći više nitko potpisati ugovor o zakupu, a da nije u smislu javnobilježnike isprave potpisan i … isto tako neplaćanja ili reguliranja između zakupnika i zakupnodavaca, ovo će sada iznimno osigurati ovaj zakon i olakšati posao Državnoj reviziji, jer ima standarde. Ovo su postavljeni standardi, a do sada nije imala standarde i Državnoj reviziji je bilo vrlo teško raditi reviziju. Pa je tamo negdje u nekoj maloj lokalnoj jedinici imali su jedne kriterije u gradu Osijeku druge, u Vrbovcu treće, a sada ima standarde i Državna revizija će moći jasno kazati u svom izvješću tko poštuje zakon i tko ne poštuje zakon. Hvala Hvala gospodine predsjedavajući. Tekst ove dobre raspravi možda ipak bolje skrenuti pažnju da kada govorimo o nenaplati i babi i stričevima, od toga ne treba bježati. Dakle, svi smo mi ljudi od krvi i mesa, svako na svom dijelu posla koja vodi odgovornosti i koju ima, ali svakako a vjerujem da je kolega Marić ne misli kada je o tome rekao generalizirati. Niti se braneći, a niti ne napadajući želim konstatirati da se svakodnevno u poslu kojim se bavite, a kad je vezano uz ovu temu, na osnovu situacija u kojima vam zapravo i jako teško, jako tužno poslati nekome ovrhu za određena neplaćanja imajući u vidu što je podloga tome. Pa dakle ruku na stranu, oni koji ne plaća zato što mu je netko zaboravio obračunati ili zato što ga netko nije opomenuo, nije pustio na ovrhu. Primjer od prije nekoliko dana kod mene u jednu veliku investiciju u kojoj je komunalni doprinos kao obveza bio predviđen na rate, zadnje tri rate investitor jednostavno, a investicije u proizvodnji nije uspio platiti. Dakle, sigurno s ovdje potpisanim ugovorima i elementima vezanim uz komunalne doprinose ja ga promptno i mora napraviti sve ono da bi dakle kroz svoje instrumente naplate osigurao. Dakle, želim samo reći da životna praksa i sve ono što se dešava u gradovima, općinama, županijama i državi je generalno uređeno i ovaj zakon to dobro određuje, ali vrlo često se nalazimo u situacijama kad nam je takve odluke donesi teško, uz konstataciju da je mnogo zakona ponovo doprinijelo kvaliteti upravo naplati jer ni Zakon o fiskalnoj odgovornosti koji na direktan način čelne ljude gradova i općina, ali i pročelnike …/Ne razumije se./… upravo tjera na način da se vrlo odgovorno ponašaju prema stavkama proračuna kako u privatnom tako u …/Ne razumije se./… smislu, upravo u interesu kvalitetnog raspolaganja društvenim sredstvima. Odgovor na repliku. istaknuti, a isto tako ne treba skrivati da ima bitanga u Hrvatskoj. Kako nazvati nekoga tko je kupio novi mercedes, a Gradu Zagrebu nije platio zakupninu već 15 godina. Kako nazvati taj čin, i voza se. Pa pogledajmo samo, a tražio sam od Državne revizije, tko to ne plaća zakupnine po Hrvatskoj, zaprepastili biste se. Ima najbogatijih ljudi koji ne plaćaju zakupninu. O njima govorim, a ne onim, ma siromašan čovjek nikad nije dužan. Pošten čovjek nikad nije dužan, dužni su hohštapleri i nije dužan zato što nema nego zato što troši u nešto drugo. Ima jahtu, a dužan državi i ne plaća radniku, ja o takvima govorim i o takvima ću vječno govoriti jer mi je to poziv. Ali ne možete čitati, s mučninom u trbuhu morate čitati nalaze Državne revizije, od Primorja preko Zagorja do Slavonije i da nema instrumenata. Kaže za jednog lokalnog čelnika 10 godina nisu pokušali naplatiti ni od jednog zakupodavatelja, pa kako to objasniti. I onda sam tražio da se napiše ma koji je to čelnik da ga više nikad ne izaberu. A ima takvih, ja o njima govorim. Poštenih ima, pošteni u Hrvatskoj više nego ovih, samo ovi, njihova su nedjela veća pa se više i rezultiraju, ali u Hrvatskoj je 90% poštenih ljudi i više, samo utjecaj ovih koji žele Hrvatsku na svaki način. Ima i onih koji bi je zapalili samo kad bi znali da bi na pepelu zaradili. Evo protiv takvih ja govorim. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Jerko Rošin, izvolite. **Rošin, Jerko (HDZ)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Evo ja se isto priključujem raspravi na temu, doduše priključujem se ovoj raspravi već treći put jer je treće čitanje. Ovo je jedan od rijetkih zakona koji eto tako kroz tri čitanja prolazi svoju uvjetno rečeno kalvariju. I naravno, i ovaj I naravno, i ovaj put kao što sam i prethodna dva puta rekao, mislim da je ovaj zakon dobrodošao, da je dobro da ga imamo, da ovaj zakon pokušava dovest u red određene odnose, odnose između onih koji su vlasnici prostora i onih koji su u zakupu u tom prostoru. Odnos privremenosti korištenja tog prostora daje određenu nesigurnost onima koji su u tom prostoru u pogledu mogućih ulaganja i nastojanja da osiguraju ne samo svoju egzistenciju nego da i zaposle neke ljude u svom vlastitom obrtu itd. U tom smislu pridružujem se svima onima koji su rekli kako ovo pomaže razvoju obrta, kako ovo pomaže gospodarstvu Hrvatske u prvom redu, a tek u drugom redu što se iz tog zakupa odnosno prodaje prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, županija, Grada Zagreba, gradova, općina itd. može postići u konkretnom novcu. Pri ovome je važno isto tako istaknuti da se ovdje ne radi samo o isključivom vlasništvu nego se radi i o suvlasništvu prostora kao temi koja je važna za regulaciju ovih odnosa. Interes za ovaj zakon svakako postoji kod zakupaca, obrtnika i oni u tom smislu podržavaju. Ja bih istaknuo jedan problem i priključio bih se jednoj raspravi. Konkretno rasprava o onome zadnjih replika koje su bile, pitanje obročnog plaćanja ili plaćanja jednokratnog. Zapravo mi se čini da je to pitanje odnosa onoga koji je vlasnik njegove poslovne politike i onoga koji se priključio jednom takvom ugovoru. Međutim, isto tako rasprava mi pokazuje zapravo ključni problem, da ovim zakonom pokušavamo eventualno riješit neka načela koja je potrebno da postoje u kvalitetnom smislu, a zapravo su izvrgnuta na sasvim obrnutu stranu. Naime, pitanje financijskog reda plaćanja zakupa i ovo, ne znam koliko se to može ovim zakonom regulirat, ali je apsolutno točno što je kolega Marić govorio, da postoji jedan nered u tome i naravno da bi sve jedinice, sve općine, svi gradovi, država i županije bili zainteresirani da se to uredno poslovanje obavlja i da se naplaćuju svi onih zahtjevi. Činjenica je na koje ukazuje kolega Marić, ali mislim da je to jedna opća činjenica koja nije vezana konkretno uz ovo i pitanje je urednosti i onih koji trebaju platiti i pitanje urednosti onih koji trebaju naplatit da li to čine onako kako bi trebali raditi. Ja mislim da i država sama potražuje ogromne novce u pogledu onih koji su im dužni, ne samo iz poreza nego na različite načine pa tako i sve jedinice lokalne uprave i samouprave. Dakle, pitanje jednog takvog urednog plaćanja svojih obveza mislim da bi se moglo regulirati jednim posebnim zakonom ili nekim posebnim pravilnikom ili uredbom koja bi se odnosila i na sve zakone koji reguliraju takve financijske odnose međusobno, a ne bi trebali u specifičnosti tog zakona ući kao što je tema ovoga zakona. Lupeži su lupeži pa s njima treba obračunavat onako kako jesu, bez obzira kolko su veliki i gdje se oni nalaze. Ja bih samo istaknuo jednu specifičnost ovoga a to je da se mnogi prostori nalaze i u objektima koje predstavljaju kulturna dobra. I čini mi se da ta tema zaslužuje jednu pozornost. Naime, dok je vlasnik kulturnog dobra država pretpostaviti je da će država bolje brinuti o tom kulturnom dobru, a kad dođe u ruke u posjed u vlasništvo jednog privatnika postoji bojazan da on možda neće poštivati sve one principe, nema Bože ovdje Biškupića, koji je o tome nekad vodio računa na mjestu ministra, da se osiguraju neki instrumenti kojima bi se pitanje tog kulturnog dobra, stanja tog kulturnog dobra i njegove budućnosti ne u smislu samo očuvanja nego održavanja i eventualno čak davanja na uvid i drugim ako to kulturno dobro predstavlja određenu kulturnu atrakciju koju turisti posjećuju ili drugi. Dakle, određene obaveze da se to stavi na raspolaganje. Recimo samo zbog ilustracije a ne zbog konkretnog primjera problema zvonik Sv. Duje u Splitu kojega se posjećuje. Dakle, to predstavlja jedno kulturno dobro mada ga crkva kontrolira. Na određeni način te relacije moraju postojati. One i danas postoje pa zato ističem samo kao jedan pozitivan primjer u svemu tome skupa i u smislu održavanja, a i u smislu dozvole dozvole korištenja tog objekta. Dakle, to je jedina stvar o kojoj bi svakako postoji mogućnost ne u smislu uključivanja u zakon. Ali upozorenja da bi u samoj praksi o tome trebalo voditi da li je nekim naputkom ili nekim takvim. Ali možda bi Ministarstvo kulture ili oni koji su nadležni, a koji nije ministarstvo, neka regionalna razina bi možda uz ugovor o odnosno kupoprodaji možda bi stavit određene ograde, odnosno uvjete pod kojima se to prodaje u smislu daljnjeg života tog kulturnog dobra. Hvala lijepa. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Ivan Šuker. nismo dovoljno istaknuli jednu intenciju koju Vlada želi kroz ovaj Zakon napraviti, a to je da konačno daje mogućnost jedinicama lokalne samouprave da same odrede što će u pojedinim prostorima biti. No, ja bih malo ovaj Zakon gledao i u malo širem kontekstu. Prvo, čemu stalno spominjemo da treba donositi zakone da bi netko nešto naplatio kad je to već regulirano određenim zakonima samo je pitanje da li to netko želi ili netko ne želi. Ja ću vam samo reći jedan primjer u trenutku kad se odlučio u Hrvatskoj ustrojiti registar koncesija. Jer koncesije od pojedinih ureda po ministarstvima do jedinica lokalne samouprave po razno raznim zakonima ima dat pravo svakom i da na jednom mjestu imamo taj registar, neke gradove koji se diče sa otvorenošću. 20 puta smo im slali opomenu samo da nam pošalju spisak koncesionara. Čak ih nismo ni tražili ugovor. Međutim, kad govorimo o decentralizaciji određenih sredstava onda trebamo isto tako gledati koje su mogućnosti jedinice lokalne samouprave prema postojećim zakonima da prikupe sredstva i da li oni ta sredstva prikupljaju. Druga stvar. Volimo se svi busat u prsa kako ćemo pomoći obrtnicima, kako obrtnicima treba dati ovo ili ono. Ovaj Zakon je jedinstvena prilika da jedinice lokalne samouprave kroz dodjelu poslovnog prostora zaštite određene tradicionalne obrte. obrte. I to je ono o čemu treba govoriti kad govorimo o ovom Zakonu. Nemojmo gledati nekakve stvari koje su negdje u oblacima, koje nikome nisu bitne, o kojima nitko ne želi odlučivati. Hajmo se spustiti tamo gdje su stvarni problemi. Pogledajte koliko je u Zagrebu u centru grada, možemo bilo koji grad, možda ima jedan ili dva grada u Hrvatskoj koje su to iznimke nestalo tradicionalnih obrta. Naprosto ih nestalo, a njima je naprosto mjesto u staroj jezgri. Ali onda tu treba govoriti i o drugačijoj zakupnini, onda isto tako treba gledati ako je netko došao u određene poslovne probleme kako mu jedinica lokalne samouprave može pomoći, a ne hajmo donesti još jedan novi zakon koji u principu neće ništa donesti. Samo ćemo imati brdo zakona i brdo administrativnih prepreka koje nikom ništa neće značiti. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče na toleranciji. Hvala. Odgovor na repliku. **Rošin, Jerko (HDZ)** Kolega Šuker, ovo sam više shvatio kao mini raspravu nego kao repliku na neko moje govorenje da bi ja s vama ušao u raspravu tko je u pravu u tom pogledu. Dakle, rekli ste ono s čime se ja apsolutno slažem. Ne može se jednim zakonom regulirati ponašanje općenito. Dakle, radi se o nekim načelima kao što je pitanje financijske urednosti plaćanja obveza koje treba biti vezano na sve i pojedinim zakonima ne bi trebalo uvoditi, a ta načela ako ih imamo trebali bi ih primjenjivat u urednom funkcioniranju države općenito a ne kompletni zakon. Dakle, u tome se potpuno slažem i dobro ste iskoristili repliku.

Čuli smo da je donošenje ovog novog Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora predviđeno kao mjera 3. u sklopu programa mjera za pojednostavljenje poslovanja subjekata malog gospodarstva. Prihvaćeno zaključkom Vlade Republike Hrvatske u lipnju 2010. godine, a sukladno planu gospodarskih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske. Znači, samo još jedna u nizu mjera što kvalitetnijeg provođenja programa gospodarskog oporavka koji je u tijeku, koji provodimo na različitim razinama, a ovo je vezano znači za zakup i prodaju poslovnog prostora i pojednostavljenje procedure u tom segmentu. Dosadašnjim važećim Zakonom o zakupu poslovnog prostora koji smo mijenjali tri puta prihvaćena je inicijativa Hrvatske obrtničke komore i Grada Zagreba da se ovim zakonom omogući i prodaja poslovnog prostora i u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i jedinica područne samouprave kao inicijativa za prodaju širem krugu subjekata zakupnicima, odnosno korisnicima tog prostora, a ne samo kao što je bilo do sada mikro ili malim subjektima malog gospodarstva. Naravno uz odgovarajuće uvjete, odgovarajući postupak kao i za poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske što je sve skupa ukazalo na nužnost promjene zakona koju evo nakon trećeg čitanja vjerujem da ćemo i očigledno je konsenzusom prihvatiti. Ovim konačnim prijedlogom omogućuje se sadašnjim zakupcima, odnosno korisnicima poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, općina, gradova, županija i Grada Zagreba. Naravno onih koji uredno izvršavaju sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema jedinici lokalne i područne samouprave te uz dodatni uvjet petogodišnjeg korištenja tog prostora uz propisane iznimke kupnja tih prostora uz uvjete i u postupku propisanim ovim zakonom, odnosno uredbom Vlade Republike Hrvatske odnosno odlukama jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave. Iz ovog je jasno vidljivo, a ne samo iz ovog da je Republika Hrvatska odredila malo gospodarstvo u kojem je pretežito obrtništvo, kao dio temeljne podloge gospodarskog razvoja Republike Hrvatske. Kako su upravo obrtnici najčešće zakupoprimci poslovnog prostora, to će se kroz zakon, zakonsku mogućnost kupnje poslovnog prostora koji koriste poboljšati njihov položaj pružajući im na taj način sigurnost kroz obavljanje poslovanja u vlastitom prostoru. Time se definitivno doprinosi jačanju malog gospodarstva, odnosno poduzetništva. Evo nekoliko isto osvrta na rasprave i replike koje su bile u prethodnim prethodnim raspravama. Pitanje vlasničkih odnosa, odnosno vlasništva poslovnog prostora mislim da je ključno u cijeloj ovoj priči da sa ovim dijelom zakupa dosta je situacija jasno, pohvaljujem u tom dijelu zakupa opet mogućnost hrvatskih branitelja da u skladu sa zakonom uz ispunjavanje svih uvjeta, prihvaćanje najviše cijene zakupa ipak budu u prioritetu, mislim da je to dobra stvar, ne znam zbog čega to nismo mogli predvidjeti u slučaju kupoprodaje, odnosno kupnje poslovnog prostora takvu jednu mogućnost za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Želim reći da je vlasništvo na prostoru mogućnost da se u taj prostor kvalitetnije investira, da je taj prostor koristi kao jamstvo kod podizanja različitih kredita garancija, vlastiti prostor poduzetniku jamči dugoročnu sigurnost u poslovanju, otvara mogućnost razvoja tog poslovanja, otvara mogućnost ulaganja u prostor koji će biti u njegovom vlasništvu, jer vidimo iz cijelog niza prostora koji su danas u zakupu da ljudi nisu spremni uložiti značajnija financijska financijska sredstva u njegovo uređenje, adaptaciju, obnovu tog prostora zbog toga jednostavno što ulažu u tuđu imovinu, a potpuno drugačija situacija bit će kada obrtnici, mali poduzetnici i svi ostali postanu vlasnici prostora u kojem rade, obavljaju različite gospodarske djelatnosti. Nadalje, govorili smo ovdje o naplati potraživanja, urednom plaćanju obveza, ovjerama ugovora kod javnog bilježnika. Evo nekoliko riječi o tome. Mi danas imamo instrumente i zakone kao što je kolega Šuker rekao koji uređuju naplatu potraživanja, sve moguće radnje koje i jedinice lokalne samouprave i svi ostali subjekti u poslovanju u Republici Hrvatskoj u skladu sa zakonom mogu poduzeti kako bi poboljšali naplatu svojih potraživanja. Nama kao čelnicima jedinica lokalne samouprave stoji na raspolaganju cijeli niz instrumenata da provedemo kvalitetniju naplatu potraživanja, pa i od zakupa poslovnog prostora od svih ostalih prihoda koje jedinica lokalne samouprave ostvaruju različitih poreznih prihoda, komunalnih naknada, komunalnih doprinosa, prodaje zemljišta i sveg ostalog što čini prihode jedne jedinice lokalne samouprave, i mene čudi, a moram priznati da nisam u detalje čitao nalaz državne revizije, da ima jedinica lokalne samouprave kojima 10, 15 ili 20 godina nije u interesu naplatiti određene prihode koje iz godine obračunavaju, zadužuju, stvaraju, znači određene mogućnosti prihodovanja u svom proračunu a da cijeli niz godina ne poduzimaju radnje da do tih prihoda, do tih novaca i dođu. Posebice danas kad svaka kuna koja dolazi u proračun općine, grada, županije ima peterostruko veću vrijednost nego prije nekoliko godina, prije ove gospodarske krize koja još uvijek danas postoji i u našoj zemlji i u Europi, i u svijetu, danas ta kuna koju naplatimo ima daleko veću vrijednost nego prije prije nekoliko godina dok nismo bili svi skupa u ovakvoj situaciji, i čudi me nezainteresiranost, inertnost čelnika jedinica lokalne samouprave da do takvih prihoda naravno svim legalnim zakonskim mogućnostima i dođu. Vezano za ovo promišljanje kolege Marića o ovjeri ugovora kod javnih bilježnika. Kolega Mariću, mi danas maltene putne naloge moramo ovjeravati kod javnih bilježnika, različite dokumente, kupoprodajne ugovore, sve ostalo uredno ovjeravamo kod javnih bilježnika, plaćamo ne male naknade za te ovjere, no na žalost ako se po tim ugovorima i same jedinice lokalne samouprave ne poduzmu određene radnje vezano za ispunjenje ugovornih obveza, uglavnom se tu radi o naplati određenih potraživanja kupoprodajne cijene ili nekog drugoga, ta ovjera kod javnog bilježnika je praktično potpuno nevažna i ništa ne znači. Dobar kupoprodajni i pošten jedan poslovni odnos između kupca, prodavatelja, danas se rješava ugovorom koji naravno ovjeravamo kod javnog bilježnika, ali po kojem određene radnje naplate i rješavanja problematike zakašnjelog plaćanja, eventualno izmjene kupoprodajnih uvjeta, ako je to opravdano, ipak mora rješavati dvije strane iz ugovora kupac i prodavatelj, a javni bilježnik na žalost samo ovjerava te ugovore i nema nikakve druge pravne važnosti, niti zakonske mogućnosti da prati da prati realizaciju tog kupoprodajnog odnosa. Znači na nama je svima pa u ovom slučaju i državi i gradu Zagrebu i županijama i gradovima i općinama da i ovu vrstu prihoda od zakupa poslovnih prostora, od prodaje poslovnih prostora što urednije naplatimo, da napunimo naše proračune, jer naravno rashodi postoje, rashodi se ne smanjuju, samo se povećavaju, a danas je do svake kune prihoda izuzetno teško doći i svi skupa moramo povesti brigu da svaka kuna koja je predviđena da dođe u proračun od najmanje općine, pa do državnog proračuna na vrijeme i u skladu sa zakonom u taj proračun i dođe. I na kraju želim reći da je evo u razgovoru sa članovima udruženja obrtnika grada Zagreba, želim izreći pohvale na donošenje ovog zakona, oni s nestrpljenjem godinama iščekuju ovakovu mogućnost i pozdravljaju donošenje Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, naravno i sam podržavam donošenje ovog zakona. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Tri replike. Prva, gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Huška, drago mi je da ste prepoznali sve vrijednosti zapravo ovakvog, donošenja ovakvog jednog zakona, dijelim također vaše mišljenje kako smo svi odgovorni za svaku kunu koja ulazi u proračun i jedinica lokalne samouprave, regionalne jednako kao i u državni proračun. Ali nalazim za shodnim zapravo i možda i na ovome mjestu istaknuti jednu vrlo važnu dimenziju, također koja se može podrazumijevati i kod donošenja ovog zakona, a to su neiskorištena, odnosno još nenamijenjeni prostori sa zemljištima gdje su bile ranije vojarne. Često puta u, poglavito u zadnjih nekoliko godina, a evo vi ste i jedan od čelnika lokalne samouprave, možete također posvjedočiti da imamo ogromne prostore koji još uvijek nisu privedeni svrsi, konkretno moj grad Šibenik u nekom prethodno vremenu dvije, dva velika kompleksa koji su bili u ranijoj namjeni vojske privedeni su svrsi. Za njih je naravno bilo potrebno donijeti prostorno-plansku dokumentaciju, provesti određene rekla bih uvjetno investicijske cikluse i dovesti i privesti ih svrsi. Sada, u ovim trenucima, mi često puta možemo zapravo čuti velike povike na Vladu RH, držim da je to neopravdano moramo definitivno još jedanputa naglasiti da je velika odgovornost na jedinica lokalne samouprave kako zapravo te prostore za koje, i vojarne, bivše vojarne, za koje Hrvatska vojska, odnosno Ministarstvo obrane ne drži ih više za perspektivnima. Prema tome jedinice lokalne samouprave kada donesu najprije prostorno-plansku dokumentaciju i istaknu namjenu i svrhu korištenja tih prostora neće biti niti jednoga razloga da Vlada Republike Hrvatske ne dodijeli te prostore upravo tim jedinicama. Hvala lijepo. Odgovor na repliku. temeljne osnovne baze iz jedinica lokalne samouprave. Što vrijedi, ne znam u gradu Šibeniku ili negdje drugdje, što ima vojne objekte i vojna zemljišta ako to ne zna iskoristiti i valorizirati. Ja moram reći da kao čelnik jedne jedinice lokalne samouprave pomalo sam bio ljubomoran prema nekima koji su dobivali od države na korištenje i vojne objekte i u vlasništvo različita zemljišta, ali to su dobili oni gradovi i općine koji su napravili dobre programe za korištenje tih prostora i gdje im je država praktično bez naknade poklonila te prostore i objekte za korištenje. Najbolji primjer je za to upravo jedna dobra i poštena namjera države, zemljište koje dobivamo koje nam država daruje za gospodarske zone. Milijuni četvornih metara, deseci deseci kvadratnih kilometara u proteklih 5, 6, 7 godina, a posebno intenzivno u protekle dvije godine darovane su jedinicama lokalne samouprave za razvoj gospodarskih zona i to je jedan od najuspješnijih projekata. Osobno držim tako, a znam iz razgovora sa čelnicima jedinica lokalne samouprave gdje smo dobili besplatno zemljište i gdje smo pripremili projektnu dokumentaciju, naravno preduvjet je prostorno-planska dokumentacija. Ali, to je opet jedna savjest, odgovornost i obveza jedinica lokalne samouprave. u biti volje za puno rada jer to nije jednostavan posao u jedinici lokalne samouprave džaba nekome stotine kvadratnih kilometara ako ne zna što će s njima napraviti. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Huška je dotakao tu problem prihoda jedinica lokalne samouprave i naplate tih prihoda i mislim da je to vrlo važno i vrlo značajno o tome kazat još nekoliko riječi. Naime, mi koji imamo samo svoje izvorne prihode i nemamo nikakvih dotacija doista se trudimo da te prihode i uprihodimo kako bi mogli funkcionirati.I Državna revizija uvijek navede ako se nije dovoljno učinilo ili se nisu poduzele sve mjere da bi se ti prihodi ostvarili. Međutim, ima situacija koje su nerješive za lokalnu samoupravu. A ja ću to ilustrirati s jednim primjerom. Na primjer kod komunalne naknade postignete u postupku ovrhu, račun tog subjekta je blokiran i na njemu nema sredstava, pronađete mu druge račune na njima nema sredstava, međutim on i dalje normalno radi, on i dalje normalno vodi kafić, on i dalje normalno trgovina, on i dalje normalno radi. Što tu može napraviti jedinica lokalne samouprave? Ja nažalost sam kao gradonačelnik dugo godina već ne znam odgovor na to pitanje jer koliko god mi blokada napravili ne možemo ništa postići. Na računu nema para, a lokal otvoren. I tako nažalost godinama. Evo, mislim da je to jedno značajno pitanje koje bi trebalo riješiti. Hvala. Davor (HDZ)** Da, kolega borimo se s istim problemima očigledno. I nama u manjim jedinicama lokalne samouprave sve je to jasno jer se borimo za svaku kunu. Neki veći gradovi koji imaju veće izvorne prihode, nekakve prihode od prodaje nekretnina imovine, puno jednostavnije rješavaju ili bolje rečeno ne rješavaju tu problematiku naplate svake kune. Evo jednog konkretnog iskustva vezano upravo za kafiće. Mi svi znamo o kojim ljudima se radi pa i vi u Omišu i ja u Pakracu, ako otvori jedan kafić ne plati obveze za pola godine u drugom kafiću sa novim obrtom ili suvlasnik ili vlasnik pa također i tamo napravi dugove ne samo nama, napravi i Poreznoj upravi i nekim drugim subjektima pa se kroz neko određeno vrijeme preseli u treći kafić ili u drugi grad. Mi smo zasad jedino što nam zakon omogućava, naravno uz sve mjere naplate koje poduzimamo, ali to nažalost nema posebnog efekta, išli na onu mogućnost zakonsku koja nam kao jedinicama lokalne samouprave omogućava da svojim aktima određujemo radno vrijeme kafića i ugostiteljskih objekata. Pa tako sa subjektima gdje imamo problema vezano za naplatu, za remećenje javnog reda i mira, za učestale pritužbe građana idemo na maksimalno moguće skraćivanje radnog vremena ugostiteljskih lokala, potom izvijestimo policiju i inspektorat. Tako da praktično taj ugostiteljski objekt, odnosno njegov vlasnik mora odlučiti da li mu je bolje platiti gradu komunalnu naknadu i neke druge sitne obveze ili tri, četiri, pet sati kraće raditi u odnosu na druge ugostiteljske lokale i izgubiti značajan iznos I gospodin zastupnik Goran Marić, replika. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Huška govorili ste o ovjeri javnih bilježnika ovih ugovora o zakupu i malo postavili upitnik hoće li to rezultirati boljim nego što je dosada. Mislim da hoće. Ako dosada je mogao biti ugovor o zakupu da nema nikakva jamstva dana po tom ugovoru o zakupu,a takvih je bilo mnoštvo, nema nikakve formalne mogućnosti naplatiti jedino prepušteno dobroj volji onoga koji je dužan. A znamo kakvih ima u Hrvatskoj ako im prepustimo na volju. Neki imaju koji misle da trebaju koncesiju dobiti na cijelu državu, ima i takvih. A ovdje kad se sklopi ugovor sa javnim bilježnikom i solemnizira ugovor to je dugoročni odnos i ugovor se samo jednom ovjerava tako da će rezultirati, bar će ga supruga doma upozoriti pa došla je ovrha čovječe idi to riješi. Netko će ga potaknuti, a ako ništa imamo i Ovršni zakon koji će isto tako pripomoći. FINA pripomaže. Pa vidite kako drukčije reagiraju kad dođe ovrha sad od FINA-e, svi trče i plaćaju. Tako da će i ovo pripomoći takvima, spriječit će one koji misle da mogu živjeti na račun drugih isključivo. Slažem se kolega s vama u potpunosti, ne želim obezvrijediti ovjeru ugovora kod javnog bilježnika ali ako ugovor nije dobro sročen, ako u ugovoru nisu predviđeni do u detalji instrumenti osiguranja plaćanja obveza koje proizlaze iz ugovora sama ovjera javnog bilježnika je praktično bezvrijedna. Mi sve više ugovaramo različitih instrumenata osiguranja povrata, odnosno plaćanja obveza po ugovoru, eto u praksi i određenih banaka pokušavamo se osigurati na način da se upisujemo sa teretom govorim kao jedinice lokalne samouprave, teretom na imovinu da ne dozvoljavamo prijenos vlasništva do isplate ukupne kupoprodajne cijene za određeno zemljište, stan ili nekakav drugi objekt, što mislim da je najbolji model zaštite primjerice prodaja zemljišta u gospodarskoj zoni, gdje se može novi vlasnik upisati 1/1 tek po isplati ukupne kupoprodajne cijene i nema mogućnosti nekakve malverzacije prijevremenog upisa prijepisa zemljišta na sebe, preprodaje zemljišta ili nekih drugih stvari jednostavno bježanja od obveza koje su ugovorene, to je jedan od najboljih modela koje nam Zakon omogućujem, imamo mi dobre zakone i Ovršni zakon i Zakon o obveznim odnosima ali sve to skupa treba još neko vrijeme da zaživi u praksi, zahvaljujem. **Šeks, Vladimir Hvala.